Благодаря, госпожо Председател. Полагам това усилие за колегите, които са в залата в момента. „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 4 октомври 2017 г. На свое извънредно заседание, проведено на 18 октомври 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители. Законопроектът беше представен от господин Станислав Иванов. В заседанието взеха участие също господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, комисар Бойко Рановски – началник отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“, господин Петър Тошков – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“, дирекция „Правно-нормативна дейност“, както и господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Законопроектът бе гласуван на редовно заседание на Комисията, проведено на 25 октомври 2017 г. Законопроектът предвижда изменения във връзка с въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (Директива 2014/45/ЕС). Съгласно мотивите по Законопроекта, удостоверенията за техническа изправност ще се признават взаимно в случай на пререгистрация на вече регистрирано в друга държава членка превозно средство. Също така гражданите, които променят местоживеенето си в рамките на Европейския съюз, ще се възползват от това ново изискване, което подкрепя принципа на свободно движение в рамките на Европейския съюз. Взаимното признаване на удостоверенията за техническа изправност ще се уреди изправност ще се уреди чрез предлаганото изменение на чл. 100, ал. 1, т. 6 и на чл. 140, ал. 2 от Закона за движение по пътищата. В обхвата на предходната директива – 2009/40/ЕО относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета, се включваха леките автомобили, автобусите и товарните автомобили и техните ремаркета. В Директива 2014/45/ЕС обхватът на проверяваните превозни средства се разширява до най-рисковата група участници в пътното движение – двуколесните и триколесните превозни средства и високоскоростните трактори – трактори с максимална скорост над 40 км/ч. Тези категории превозни средства понастоящем са изключени от задължението за проверка съгласно законодателството на Европейския съюз. Отчитайки важността за безопасността на движението по пътищата, се регламентира редът за извършване на периодични технически прегледи както на двуколесните и триколесните превозни средства, така и на високоскоростните трактори. Във връзка с чл. 2, § 3 от Директива 2014/45/ЕС техническите прегледи ще обхванат също така мотопедите и превозните средства с атракционна цел. От проверките се изключват превозните средства за борба с пожарите на основание чл. 2, § 2, трето тире от Директивата.“

С промяната на чл. 147, ал. 3 от Закона за движението по пътищата се регламентира извършването на техническите прегледи в зависимост от категорията на превозното средство. Това изменение е свързано с изискванията на чл. 5, § 1 от Директива 2014/45/ЕС. По отношение на честотата на извършване на прегледите във връзка с чл. 5, § 3 от Директива 2014/45/ЕС в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата са определени срокове, в които се извършват техническите прегледи, като не надхвърлят интервалите, определени в чл. 5, § 1 на Директива 2014/45/ЕС. Директивата съдържа изисквания за преминаване на допълнителни периодични технически прегледи при настъпване на определени обстоятелства с цел повишаване на безопасността при използване на превозните средства. В тази връзка се създава нов чл. 147а, с който се предвижда извършването на допълнителни технически прегледи в определени случаи. Една от целите на Директивата е да се гарантира запазването на високо качество на техническите прегледи във времето и в тази връзка държавите членки следва да изградят система за гарантиране на качеството, която обхваща процесите на предоставяне, надзор, оттегляне, временно отнемане или отмяна на разрешението за извършване на прегледите за проверка на техническата изправност. Във връзка с това се предвижда лицата, получили разрешение за извършване на периодични технически прегледи, да подлежат на надзор от орган по надзор и това се урежда чрез допълнение на чл. 148, като се създават нови алинеи 17, 18 и 19. Също така се предлагат изменения за засилване на последващия контрол върху работата на контролно-техническите пунктове, като чрез промяната на чл. 166, ал. 2 от Закона за движението по пътищата ще се предостави възможност на контролните органи да извършват повторни проверки на техническата изправност на превозните средства. Налагат се изменения на Закона във връзка със задълженията на Република България за транспониране в националното законодателство на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО. В изпълнение на същите и като отговор на нарастващия брой пострадали при пътнотранспортни произшествия е изготвен настоящият Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Също така Законопроектът предвижда въвеждането на ефективни мерки срещу лицата, които управляват технически неизправни пътни превозни средства или превозват неукрепени товари в нарушение на изискванията, предвидени в Закона за движение по пътищата. Съществуващата законова уредба, относима към техническото състояние на пътните превозни средства, е засегната посредством предложените изменения и допълнения на разпоредбата на чл. 101 от Закона за движение по пътищата, както и чрез създаването на точки 68, 69 и 70 в ал. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона. Предложените промени на разпоредбата на чл. 101 от Закона за движение по пътищата произтичат от предвидената в Директива 2014/47/ЕС класификация на видовете технически неизправности. Цитираните точки 68, 69 и 70 съдържат легалните дефиниции на трите ясно обособени вида технически неизправности – незначителни, значителни и опасни. Следва да се отбележи, че с изменението на чл. 155, ал. 9 се отстранява техническа грешка, допусната при транспонирането на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2006 г. относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства. По време на последвалата дискусия господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, изрази подкрепа за внесения Законопроект, като обясни, че Министерството на вътрешните работи има няколко конкретни предложения за прецизиране на някои от параграфите от Законопроекта, които ще бъдат представени на водещата Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения. Господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, също изрази подкрепа към предложените промени в Закона за движението по пътищата. Народният представител господин Иван Иванов обясни, че е резервиран спрямо Законопроекта и отбеляза, че така предложените изменения променят целия Закон. Той напомни, че е било изразено становище от представители на Министерство на вътрешните работи относно необходимостта да се изготви изцяло нов нормативен акт и до края на годината той да бъде разгледан. Господин Иванов също така поиска справка относно степента на транспониране на европейското законодателство. Той се поинтересува до каква степен внесеният Законопроект транспонира директиви и каква част от текстовете са авторски на народните представители. Господин Станислав Иванов отговори, че съществуващият Закон за движението по пътищата в бъдеще ще бъде разделен на три отделни закона. Това ще доведе до по-малко промени в Закона за движение по пътищата, тъй като се планира техническите прегледи да станат част от Закона за автомобилните превозни средства и за сервизите. Господин Станислав Иванов обясни, че таблицата за съответствието е предоставена на депутатите от „БСП за България“ в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Председателят на КЕВКЕФ обърна внимание, че таблица за съответствието трябва да бъде предоставена на всички комисии, на които е разпределен Законопроектът. Той отбеляза също, че неведнъж е подчертавал необходимостта законопроекти, които въвеждат европейско законодателство, да бъдат внасяни от Министерския съвет, защото винаги, когато се внасят от народни представители, таблица за съответствието липсва. Освен това се е превърнало в практика покрай европейското законодателство да се прокарват и редица други промени. В случая в промените няма нищо спешно и може да се изчака изготвянето на новия закон, който според ръководството на МВР вече е в процес на подготовка. Заседанието на КЕВКЕФ беше закрито, а гласуването по предложения Законопроект беше отложено за следващо заседание. На проведеното на 25 октомври заседание председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове съобщи, че таблица за съответствието не е постъпила, след което се пристъпи към гласуване. В резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове без гласове „против" и 2 гласа „въздържал се" на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68,

е внесен от мен и група народни представители с цел да се съкратят процедурите по одобрение от различните министерства на съответния Законопроект. Казвам това, за да не ми се задават въпроси защо го бързаме и защо го внасяме народни представители. Второто нещо, което искам да кажа, за да бъда максимално откровен,

за коли, минали технически прегледи. Тези стикери са унифицирани. Няма вече да има два стикера, както е в момента – един, издаван от КАТ за първоначален преглед, и втори стикер за годишния технически преглед, а ще има единен стикер. стикер. Наше задължение е да въведем това от 1 януари 2018 г. Това е едната причина, поради която бързаме този Законопроект. Втората причина

са изключително важни и трябва да бъдат въведени от месец май следващата година. Това са двете основания, поради които бързаме толкова с този Законопроект. По отношение на самия Законопроект,

удостоверенията за техническа изправност. Те ще се признават взаимно от всяка страна членка – това е едното. Второто е служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство при технически неизправности. Говорим за неизправности, които ще бъдат уредени в наредба. Там ще бъдат записани всички неизправности, поради които може да бъде прекратена регистрацията. Тази регистрация след това ще се възстановява по служебен път.

ще трябва да се вписват показанията на километражите на автомобилите, за които се прехвърля собствеността. Четвъртото нещо е разширяване обхвата на превозните средства, които подлежат на периодични технически прегледи. Става въпрос за дву- и триколесните моторни превозни средства и за тракторите, които се движат с над 40 км/ч. В най-общи линии това са основните неща, които ние целим да променим с този Законопроект. Считам, че те са изключително важни и следва да бъдат подкрепени от всички в тази зала, ако искаме да продължим да се борим срещу агресията на пътищата, ако искаме да продължим борбата да запазим живота и здравето на хората по пътищата. Благодаря. Благодаря Ви, господин Иванов. Откривам разискванията. Уважаеми колеги, изказвания? Господин Летифов, имате думата за изказване. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, бързам да кажа, че ние няма да подкрепим предложения Законопроект и ще Ви кажа защо. Не защото няма смисъл в това, което се предлага, напротив, всичко това, което изброи господин Иванов

се променя Законът за движението по пътищата, докато ние очакваме новия Закон за движението по пътищата. Тук възникват няколко въпроса: защо една толкова важна и смислена Директива, която е приета преди три-четири години, ние я въвеждаме в последния възможен момент?

Една толкова важна Директива е в същност толкова закъсняла. Вторият въпрос, който също е важен: защо толкова важна промяна, която касае половината техническо законодателство, свързано с автомобилите в Министерството се внася от народни представители, а не се внася от Министерския съвет, където това да е уеднаквено. Господин Иванов, Вие казахте: срокът е 1 януари 2018 г., когато трябва да се въведе единен електронен стикер. В същото време

Защо е това противодействие в институциите? Защо Министерският съвет не направи едно единно действие и да се реши този казус веднъж завинаги? Да, Директивата е хубава, предложенията, текстовете са хубави, но начинът, по който това се прави, говори за една безхаберност, за безотговорно отношение към жертвите на пътя. Тук въпросът е за промяната в ЕО-1/ЕО-2, ако не се лъжа, за двуколесните и триколесните моторни превозни средства. Трябва да дадем още един отговор, колеги какво правим и с колоездачите или с колелетата? За тях също има изискване как трябва да изглеждат, за да излязат на пътя. Трябва да имат обезопасителни знаци и всякакви други елементи, каски, с които да предпазим нашите деца. Половината от колелетата, които се продават в магазините, всъщност не отговарят на изискванията, те са опасни участници в движението, защото не са маркирани. Няма да подкрепим по тази причина. Властта безхаберства в случая с един толкова важен Закон. Тази власт няма важно отношение към този Закон, няма я тази превенция, за която тук говорихме и с господин Цветанов, против жертвите по пътищата. Няма я и превенцията за детската смъртност на пътя. Господин Иванов, Вие си спомняте, че всяка година един клас, тридесет и произшествия, а над сто са ранени. Липсва ни превенцията, липсва ни отговорното отношение. Явно стиковането в тази власт, тези националистически елементи, са Ви замъглили ума и не действате, както се казва, адекватно. Време е да се промени конструкцията на тази власт, за да се влезе в час. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Летифов. Има ли реплики, към неговото изказване? Заповядайте,

Репликата ми основно се отнася до това, че много на ангро направихте Вашето изказване по отношение на жертвите по пътищата.

под 700 души и в последната година бяха на 607 или 609 души. Извинявайте, но всичко това е направено с промяна в законодателството, всичко това е направено, след като са въведени изключително строги мерки и наказания по пътищата. Смятам, че да свалиш с една трета жертвите по пътищата показва не само работа, а ефективна работа и прилагане на европейското законодателство. Всичко друго е приказки на ангро. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Вълков. Втора реплика на господин Станислав Иванов – заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Летифов! Споменахте, че чакаме законопроекти. Да, всички говорим, че очакаме законопроекти. Тези законопроекти се работят в момента, ще бъдат три отделни законопроекта. Благодарение на това, че разделяме Закона за движението по пътищата на три отделни законопроекта, вече няма толкова често да се налага неговата промяна. Какво правим в момента? Когато променяме нещо по отношение на водачите или обучението им, променяме Закона за движението по пътищата, когато променяме нещо в автомобилните превози, касаещо Закона – отново го променяме. Когато променяме неща, които касаят пътна маркировка, знаци,

В този случай мисля, че ще бъдете удовлетворени. По отношение на последното Ви изказване за велосипедите – велосипедите не са моторни превозни средства, затова не могат да попаднат в обхвата на годишните технически прегледи. Ако бъде монтиран двигател на едно колело или то е закупено с мотор, тогава вече се задължава да минава годишен технически преглед. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Иванов. Има ли следваща реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Летифов. Благодаря. Ще отговоря първо на господин Иванов. Господин Иванов, аз не съм казал, че колелетата са пътни превозни средства, а моторни превозни средства. Те са пътни превозни средства, към които, казах, че липсва нашето отношение. Те също трябва да бъдат следени – кой извършва контрола, дали отговарят на изискванията, а не, че те са моторни превозни средства. Не съм казал такова нещо. А на господин Вълков ще отговоря, че не съм омаловажавал постигнатото за това колко е намален броят на жертвите. Напротив, отношението, което изразих, е в тази посока. Вие не сте ме разбрали! Понеже от днес вече сте член на нашата Комисия, ще се запознаете и със становището на Министерството на вътрешните работи за конкретния ЗИД. Аз говоря за това, а не за омаловажаването на намаления брой жертви по пътищата. Все още ние сме първи в Европейския съюз по брой или поне водещи по брой на жертвите на населението в пътни инциденти. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Летифов. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Свиленски.

самия Законопроект. В Комисията зададох въпроса: „Кой написа този Законопроект? Защо го внасят народни представители?“ На този въпрос получихме отговор. Но кой написа този Законопроект,

защото, когато има притеснителни неща, няма отговорен човек от администрацията, който да си сложи подписа, и затова го предлагат на колеги народни представители, криейки се под общата безотговорност, да бъде прокаран този Законопроект. Твърди се, че този Законопроект е много важен, че са изпуснати всякакви срокове и че се транспонират единствено европейски директиви. Ако беше толкова важен защо чакахте ноември месец? Защо не го вкарахте септември, юни, април месец? Тази Директива е приета 2014 г. – сега сме 2018 г. От тези четири години, три години и половина управлява ГЕРБ. Защо не го направихте четири години? Защо чакате ноември 2017 г., за да бързате с тези промени? И за да Ви кажа, че промените не са само синхронизиране на директиви, ще използвам мотивите на вносителите. В мотивите ясно е написано и промените са разпределени на групи. Само в първата група се говори за изменение във връзка с въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива от 2014 г. Следващата група няма нищо общо с Директива – допълнителни изменения в Закона за движението по пътищата, свързани с повишаване качеството и така нататък. Трета група: изменения, свързани с намаляване административната тежест на бизнеса – нищо общо с Директивата.

група, която се промени в директивите, предлагате този Законопроект – бързо, през депутати, народни представители? Много е красноречиво становището на Министерството на вътрешните работи и затова днес тук няма представител. Ако беше дошъл представител, нямаше как да приеме този Закон. Знаете ли колко са щетите, които ще бъдат нанесени на Министерството на вътрешните работи благодарение на това гласуване, което ще направим след малко? Два милиона шестотин тридесет и Това гласуване, което ще направим след малко и което Вие ще приемете, само за два месеца – до месец януари, ще нанесе два милиона шестотин тридесет и пет хиляди лева без ДДС щети на Министерството на вътрешните работи – становище, подписано от господин Красимир Ципов. Не от представител на БСП – от Ваш заместник-министър! Прочетете това становище. Много интересни неща има защо не трябва да се случват тези неща! Разбира се, понеже го внасят колеги от ГЕРБ, е написано, че по принцип приемат философията на Законопроекта. Сега няколко неща по самия Законопроект. Ясно е, че ще го приемете. Трябва да знаете обаче каква щета нанасяте на Министерството на вътрешните работи. Ще Ви кажа и защо е тази щета. С въвеждането на така наречения „единен стикер“ за преглед за техническа годност, Министерството на вътрешните работи трябва да смени всички поръчани до момента над 500 хил. стикера, които ги има произведени, и тези 1 млн. 200 хил., които са поръчани за периода 2018 – 2020 г. Те също са произведени, поръчани и платени. Тоест получавайки ги, след приемането на нашия – Вашия Закон, те трябва да бъдат бракувани, да бъдат изхвърлени на боклука и да бъдат поръчани наново нови такива стикери. Да не говорим отделно, че услугата, която досега се извършваше в пунктовете на КАТ, на „Пътна полиция“, няма да може да бъде извършван първоначалният преглед поради простата причина че те няма да имат тези стикери, за които се говори в Законопроекта. Какво се предлага? Облекчаваме административната тежест, облекчаваме гражданите да четат законите и да ги разбират. Вижте, няколко примера само ще дам, за да не Ви отегчавам. В чл. 100 ясно е записано какво трябва да носи един водач, когато го спрат на пътя и му искат документите за проверка, и е записано „Знак за първоначален технически преглед или удостоверение за периодичен преглед за техническа изправност“. В едно изречение. Разбира се, не е най-точното, но това е друг въпрос. Какво се предлага? Слушайте сега, а някой от Вас, ако иска, може да засече колко време ще го чета. „В чл. 100, ал. 1, т. 6 се изменя така – какво трябва да носи водачът „валиден документ, отразяващ датата на извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническа изправност, издаден съгласно Директива 2014/45/ЕС на Европейския на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г., относно периодичните прегледи за проверка на техническа изправност на моторни превозни средства и тежки ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ L 127, 29 април 2014 г.) или Спогодбата за приемане на еднакви предписания за периодични технически прегледи на пътните превозни средства и за взаимното признаване на тези прегледи прегледи удостоверяващ, че моторното превозно средство, което управлява и тегленето от него ремарке се допускат да се движат по пътищата, отворени за обществено ползване.“ Уважаеми колеги, видяхте ли, едно изречение ясно и точно казано какво трябва да носи

Точно и ясно казано. И вижте какво предлага господин Иванов: в чл. 127, ал. 1, т. 2 се изменя така:

– петнадесет стандарта, приложими към съответния вид превоз и на наредбата, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласувано с министъра на вътрешните работи.“ когато казваме в закон на какви разпоредби и стандарти трябва да отговарят, как да бъдат укрепени товарите, всичките тези неща, всичките тези стандарти трябва да бъдат включени в програмата за обучение на тези шофьори. Няма как да накажеш шофьора, че не си е укрепил товара съгласно БДС, когато не си му го предвидил в учебния материал. Проблемът е, че създавате тромави текстове, неработещи текстове, да не говорим, че този текст не е за този Закон. Този текст е за Закона за автомобилните превози.

каква е разликата между L1 и L1е? Господин Войновски, на Транспортна комисия, между другото, той е главен секретар на администрацията, да знаете, колеги, в Транспортната комисия докладва главният секретар на Автомобилна администрация, не докладва изпълнителният директор, на който му е вменено това право, а главният секретар, който се грижи за административното управление на агенцията, го пращат да докладва по технически неща, по Законопроект, внесен от народни представители. И сега, пак питам, ще Ви кажа какво отговориха, но нека и те да отговорят. Каква е разликата между L1 и Le, L2 и L2e и така са изредени 15 категории? Знаете ли каква е разликата? L1 е транспонирано в Европейската директива и е станал L1e. Едно и също нещо. Само че, понеже на колегите от Министерството на транспорта им е било по-лесно да препишат всичко, са написали тук 15 категории, за да е по-лесно после на водачите, когато отиват да карат курсове, когато отиват да вземат изпити, да им е максимално трудно, за да може да се случват други работи.

Това в Директивата никъде не е казано, че трябва да бъде. Коя Директива синхронизирате, господин Иванов? Покажете ми в Директивата някъде да е написано, че мотопедите трябва да ходят на технически преглед, които са със скорост до 45 километра в час. Хайде, намерете ми я тази Директива! Хайде, намерете я тази Директива и да си говорим тогава! Колеги, осемдесетата поправка на Закона за движение по пътищата няма да донесе нищо по-добро на участниците в пътното движение. И ако, господин Иванов, бяхте загрижени за това да спрем агресията по пътищата, да намалим жертвите по пътищата, ще Ви попитам: от 2007 г. в Закона за движение по пътищата има изисквания да бъдат приети наредби между Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието. (Шум и реплики.) Къде са? (Реплики.) За анализиране на жертвите сред децата или наредба между Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта за анализиране на жертвите сред новите водачи – това, за което говорим, че трябва да залегне. Къде са тези наредби? Говорим си за този Закон само тук, в сряда в Комисията и през сряда в залата, и така 80 пъти, а на година по 800 човека си заминават от нашето бездействие. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Преди малко колегата даде статистика: 600, пази Боже, загинали. Вие говорите за 800. Двеста човека за нищо ги нямаме. Оттам нататък един лист хартия излиза тук, много интересен, и казвате 2 милиона и не знам колко губи МВР.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, трябваше да се концентрирате върху предмета на Закона, нямаше нужда да влизате чак в такива детайли, които са предмет на второто четене, но явно на Вас така Ви изнася – просто да заблуждавате хората, че разбирате нещо или нещо правите по отношение на безопасността. Какво имам предвид? Защо разделяме Закона на дванадесет, за да вляза в конкретика, както Вие го направихте? Защото този Закон в себе си обхваща водачите и тяхното обучение, автомобилите и пътните знаци, маркировка, ПАМ-ове и АНД-та. Така че поради тази причина ние го разделяме на три. Според Вас можеше да го разделим на 12, но това си е Ваш проблем, че мислите така. Обхватът Обхватът на Директивата е много точно и ясно упоменат и всеки един от Вас, колеги, може да го види, че от 13 или 14 точки в мотивите, по повече от 10 точки пише, че се изменя Директива № еди-кой си. Няма такива неща, където Ви обяснява господин Свиленски, че нямало връзка с Директивата и така нататък. Отново някои Ваши разсъждения, които по никакъв начин не мога да ги приема и те са видни от самите мотиви. от самите мотиви. Уважаеми господин Свиленски, първоначалният преглед е забранен, съгласно тази Директива, но Вие и това не сте прочели най-вероятно. Първоначалният преглед е забранен съгласно тази Директива и от месец май следващата година, което изтъкнах и аз в мотивите, това нещо няма да може вече да се случва. Първоначалният преглед какво означава? Да се свери номерът на двигателя, да се премерят спирачките и колата да бъде пусната в движение. И ако след една година тази кола бъде продадена в друго населено място, отново ще се случи това – само да се свери номерът на рамата и спирачките, и отново няма да мине тази кола на технически преглед. И докога? Така че четете първо и тогава влизайте чак в такива детайли. След като не сте го чели или не го разбирате, поне не ставайте. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Господин Свиленски, от последните Ви думи взех повод да стана на тази реплика. Вие казахте: от нашето бездействие 800 човека загиват. Не бива Народното събрание да поеме и тази вина за нарушителите по пътищата и да кажем, че ние сме виновни. На мен много ми идва тази тежест – да ми тежат 800 човека, че загиват заради нашето бездействие тук.

Благодаря, госпожо Председател. Ще започна отзад напред от уважение към Адмирал Манушев. Господин Манушев, трябва да носим отговорност – щем или не щем. Тук хората са ни пратили да подобряваме техния стандарт на живот и ако можем да намалим нещо от тези жертви. Не го приемайте в буквалния смисъл, още повече пък пък Вие, които не сте пряко ангажирани за разлика от нас в Транспортната комисия, но като народни представители всички носим отговорност. Господин Иванов, на Вашата реплика няма да отговоря. Вие казахте, че го разделяте на три, за да намалите броя поправки в Закона за движение по пътищата в реплика на господин Летифов. Вие го казахте! Аз Ви предложих да го разделите на 12, за да ги намалите още повече. Манев. Господин Манев, тъй като времето за дуплика е малко, първо, говорим за числа, не за цифри – да е ясно. Числата, които ще Ви прочете, и не ме обвинявайте в спекулации, нито една дума, която съм казал тук, не съм си я измислил, всичко е на база Ваши документи – становище на МВР, мотиви на вносителите. Първо, за 800-те човека жертви. Да, дали са 600, 700, 800, има ли значение според Вас? И сто да са, пак е опасно, пак не трябва. Само че да Ви кажа ли защо са 704 в момента на база примерно 900 преди 5 години? Защото допреди пет години се е водил амбулаторен регистър на всяко едно ПТП и когато стане ПТП-то, един месец след това се е следило за пострадалия дали е починал. От 5 години това нещо не се води. Това са жертвите само на пътя, а не тези, които след това почиват в здравните заведения. Затова няма значение дали са 700 или 800. И сто да са, тук ние носим отговорност, пак казвам, и трябва да направим така че да не се случва. А сега за цифрите – откъде са? Според Вас числата, според министър Ципов… Чета Ви част от Становището от МВР до председателя на Транспортната комисия: „Също така в МВР е изпълнена обществена поръчка с предмет изработка и доставка на комплект знак и стикер за първоначален технически преглед на МПС. До момента са изработени и доставени в централните складове на МВР 500 хиляди комплекта – знак и стикер за първоначален технически преглед, на обща стойност 775 хил. лв. без ДДС. Открита е процедура за възлагане на нова обществена поръчка със същия предмет, обхващаща периода 2018 – 2020 г. за изработка и доставка на милион и двеста знак и стикер за първоначален технически преглед, на обща стойност 775 хил. лв. без ДДС.

Има ли други изказвания, уважаеми колеги? Няма. Прекратявам разискванията. Пристъпваме към гласуване. Заповядайте, господин Свиленски – процедура. за България): Благодаря Ви, госпожо Председател. По начина на водене: защо каним в залата хора, които не искат да вземат отношение? Защо каним заместник-министри тук, когато имаме въпроси към тях?

Добър ден на всички! За първи път съм тук и Ви благодаря за поканата – господин Свиленски, специално на Вас. Най-вероятно Вие не чухте отговора на господин Иванов. По отношение на отговора, който ще Ви дам за това, че присъства главният секретар, мисля, че това е кадруване. Има ли някъде забрана той да присъства на тези комисии?

за България“.) Как защо? Защото трябва да бъде описано. Защото трябва да бъде описано! И когато изредихте двете директиви, защо мислите, че един Законопроект трябва да променя само директиви? Не може ли да има нещо ново в него?

Имате думата за процедура, господин Летифов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя процедура за удължаване на срока между двете четения на току-що приетия Законопроект с три седмици, тъй като всички разбрахме, че има доста неща. Благодаря

Доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте, господин

На редовно заседание, проведено на 19 октомври 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 13 октомври 2017 г. В заседанието на Комисията взеха участие: господин Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Валентин Йовев – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, и господин Дончо Атанасов председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Александър Ненков. Основната цел на Законопроекта е адаптирането на системата от пътни такси с тази на Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2006/38/ЕО и Директива 2011/76/ЕС. С изменението на Закона се дава възможност максималният размер на таксата, заплащана от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури, която в момента е 11 евро, да бъде изравнена с тази по Директивата и да стане 12 евро. С повишаване на размера на таксата с 1 евро на годишна база увеличението на приходите от дневни винетни такси от тежкотоварните автомобили, събирани от Агенция „Пътна инфраструктура”, се очаква да бъде над 2,8 млн. лева. благоустройството и на Агенция „Пътна инфраструктура“ бе изразена категорична подкрепа за предложената промяна в Закона. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление със 17 гласа

доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заповядайте, господин Вигенин. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 13 октомври 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 25 октомври 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители. Законопроектът беше представен от господин Александър Иванов – народен представител. Настоящият Проект на закон има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Поправка на актуализацията на Приложение II и на таблици 1 и 2 от Приложение IIIб по отношение на приложимите такси в евро в съответствие с член 10а от Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Поправката е публикувана в „Официалния вестник“ на Европейския съюз на Предложените промени целят да осигурят съответствие между българското законодателство и европейските изисквания в областта на таксуването, според които: „Дневната такса е еднаква за всички категории превозни средства и възлиза на 12 евро”. Важно е да се отбележи, че съществуващата европейска система от пътни такси е определена от Директива 1999/62/ЕО, изменена с Директива 2006/38/ЕО и Директива 2011/76/ЕС. В допълнение се предлага Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата да бъде актуализирано. То касае максималните размери на винетни такси, които пътните превозни средства над 3,5 тона ще заплащат за ползване на пътната инфраструктура. Според предоставените от вносителя мотиви Законопроектът предвижда административна тежест основно за физическите и юридическите потребители от международния транзитен трафик и няма да засегне пътуващите ежедневно по републиканските пътища. След като господин Александър Иванов представи мотивите, господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изрази подкрепа за Законопроекта. Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове отбеляза, че става дума за промяна по-скоро от технически характер. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 6 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

определянето на цената на еднодневните винетни стикери за тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона. Тъй като от юни месец 2016 г.

е ние да се синхронизираме с тази ставка и от догодина, вместо да е 11 евро, както в момента плащат тежкотоварните превозни средства за един ден, тази такса да бъде увеличена на 12 евро. Оценката на въздействие на този Законопроект предвижда някъде около 2,8 млн. лв. повече приходи в Агенция „Пътна инфраструктура“, които, сами разбирате, ще отидат в подобряването на Това ще бъде, разбира се, до момента, в който не бъде внедрена бъдещата и така дългоочаквана тол система. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ненков. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания.

Подлагам на второ гласуване Законопроект за изменение на Закона за пътищата, № 754-01-72, внесен от Александър Руменов Ненков и група народни представители на 13

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „Закон за изменение на Закона за пътищата. Параграф единствен. В Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения: Точка 1 се изменя така:

Подлагам на второ гласуване Законопроекта за изменение на Закона за пътищата. Гласували

изменение на Закона за пътищата. Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма. С това Законопроектът е приет и на второ четене.

Искрен Веселинов и група народни представители от 26 юли 2017 г. Доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Заповядайте, господин Веселинов.

събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители, На редовно заседание, проведено на 28 септември 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26 юли 2017 г. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Ерджан Ебатин. Със Законопроекта се предлага при издаването на преписи и удостоверения от актовете за гражданско състояние да бъде да бъде въведена забрана да се изискват лични данни, които са се намирали в системата на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), но са били заличени. Въвежда се и задължение Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД ГРАО към МРРБ) служебно да извърши промени

Министерството на вътрешните работи и Министерство на правосъдието, в които се изразява несъгласие с предложения Законопроект. Обърнато е внимание, че действащият Закон не съдържа изискване гражданите да предоставят лични данни при издаване на удостоверения и преписи въз основа на регистрите на актовете за гражданското състояние. С промените в Закона през 2015 е въведена и изрична забрана за това с разпоредбата на чл. 42, ал. 2. В тази връзка предлаганата разпоредба в § 1 от Законопроекта е излишна. Предложените хипотези за служебно заличаване или възстановяване на имена е неприемлива, а по начина, по който тези задължения са вменени на ГД ГРАО, е неизпълнима. Правото на име, респективно свързаното с него право за промяната му са от категорията на личните субективни неимуществени права. Действащият Закон последователно е прокарал принципа за доброволност и свободно изразена воля на лицата, като възстановяването или промяната са възможни, ако гражданите желаят това. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация. Законът не ограничава лицата във времето, като в § 1б, както и в § 17 от Заключителните разпоредби на ЗИД регистрация от 2015 г. са уредени и въпросите за промяна на имената на починалите лица. В хода на дискусията изказалите се народни представители споделиха част от мотивите на вносителите, в които са посочили причините за предлаганата промяна, но обърнаха внимание, че сред тях са налице различни хипотези и евентуалното служебно заличаване и възстановяване на имена би засегнало и лица, които не желаят подобна промяна, и би било в противоречие с принципите на Закона. При служебно заличаване и възстановяване биха настъпили и други последици, които няма как да бъдат отразени служебно в документи от различен характер на съответните лица, въз основа на които те или техни наследници черпят определени права, което би им създало неоправдани затруднения. Главна дирекция ГРАО не би могла да извърши служебно заличаване и възстановяване, тъй като промяната на имената е вписана в регистрите на актовете за гражданско състояние, които се съхраняват и поддържат от служители в общинските администрации, а вписванията в тях могат да се се правят единствено от длъжностните лица по гражданско състояние в общините и кметствата, определени от кметовете на общини. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 2 гласа „за”, 7 гласа „против“ и 9 гласа „въздържали се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.“ „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители На редовно заседание, проведено на 28 септември 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26 юли 2017 г. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител господин Искрен Веселинов. Със Законопроекта се прецизират разпоредбите на Закона относно вписването на бащино име в акта за раждане на българските деца, родени извън След 2010 г., без да е променена нормативната уредба, е наложена практика, според която се отказва вписване на бащино име в българския акт за раждане съобразно българската именна система, ако такова не е посочено в чуждестранния акт за раждане. Бащино име обаче не съществува в именните системи на редица държави в света. В резултат на тази практика български деца, родени в чужбина, се записват само с две имена в регистъра на населението, както се записват натурализирани чужденци. Родителите на тези деца са принудени да водят дела, за да променят имената им по съдебен ред. С предлаганите промени се преодоляват съществуващите проблеми в практиката, като е предвидено родителите на дете, родено извън страната, да поискат вписване на бащиното му име в процеса на издаване на български акт за раждане, ако то не се съдържа в чуждестранния документ. Предвижда се и правна възможност при съставени вече актове български гражданин, роден извън територията на Република да поиска по административен ред бащиното му име да бъде вписано в акта за раждане. Когато лицето е непълнолетно, вписването ще се извършва с писмено заявление на родителите му. В Комисията са предоставени становища от Министерството на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, омбудсмана на Република България и от Националното сдружение на общините в в които се изразява подкрепа на предложения Законопроект. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, единодушно, с 16 гласа „за”,

Преди следващия доклад думата поиска министърът на икономиката Емил Караниколов. Съгласно нашия Правилник той има право по всяко време да поиска думата. Имате думата, господин Министър.

Добър ден! Първо искам да изразя моите съболезнования за трагичния инцидент вчера към семействата и близките на загиналите граждани на Република Накратко искам да представя пълна информация за това, което се случва като контрол върху стените на язовирите и се извършва от Държавна агенция по метрология и технически надзор от 2016 г., както и да Ви запозная с вчерашните действия и състоянието към момента; за действията на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. проверки на язовирите в страната от началото на създаването на тази дирекция, а именно от 1 януари До настоящия момент служители от Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ са проверили 5661 язовира. Най-често констатираните нарушения са: липса на техническа документация; въздушен откос: частични свлачища, обрасли с дървесина и храстова растителност; воден откос: частични свлачища, нарушение на броя, ерозия, както и растителност; преливник: затлачвания или разрушавания; основни изпускатели: запушени, затлачени, както на входа, така и на изходните шахти; неработещи и затворени органи към тях. На собствениците на язовирите се дадени предписания по техническата документация за осъществяване на безопасна техническа експлоатация. С оглед на констатациите и извършени проверки от началото на февруари 2017 г. са идентифицирани общо 2005 броя язовири с констатирани много неизправности по язовирните стени и съоръженията към тях. След извършените проверки в 2017 г. са създадени предписания за отстраняване на констатирани технически нередности за 61 язовира. Има изпълнение на дадените предписания и същите са технически изправни: от 205 – 61 са изпълнени. За неспазване сроковете на предписанията от служители на компетентната агенция са съставени и връчени 374 акта за установяване на административни нарушения. При извършване на проверки на язовири при констатирани нарушения на техническата конструкция и сигурността на язовирите и съоръженията към тях, са дадени предписания за контролно пълно изпразване на 89 броя от язовирите. За тези язовири собствениците са задължени да изготвят анализи на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени. Най-много такива язовири има в областите Благоевград, Враца, Бургас и Хасково. Контролът, който се осъществява, е целогодишен. Само от началото на тази година, контрол върху язовири от компетентната агенция са извършени на над 3630 язовира. Независимо от резултатите на извършените прегледи на язовирните стени и съоръженията към тях трябва да се има предвид, че дори при язовирите, които не са в предаварийно техническо състояние, не са изключени възможности за настъпване на аварийни ситуации. Необходимо е възможно в най-кратки срокове собствениците им да възложат подобни технически обследвания относно експлоатацията на тези язовири. Привеждането на язовирните стени и съоръженията към тях в съответствие с изискванията на Наредбата по чл. 141, ал. 2 от Закона за водите се очертава като дълъг във времето процес, изискващ финансови ресурси от собствениците. един от основните проблеми е, че агенцията, която представлява Министерство на икономиката, извършва проверки, констатира нередности, дава предписания и съставя актове, съответно издава наказателни постановления, но липсата на финансови средства, предимно на общините в Република България, е един от основните проблеми, тъй като наказателното постановление или актът по никакъв начин не може да реши проблема, тоест трябва да се мисли за осигуряване на средства, с които да се решат генерално проблемите с язовирите в България. Данни за състоянието на проблемните язовири на територията на област Бургас – през 2017 г. на територията на област Бургас са извършени 192 проверки на язовирите. В резултат на проливни валежи на 24 и 25 октомври 2017 г. около 200 литра на квадратен метър, са установени седем броя язовири със скъсани стени:

яз. „Боаза“ – собственост на Община Айтос. Всички язовири са с предписания за почистване на дървесната и храстовидна растителност, както и с такива за възстановяване на локални обшивки, слагания и водни водни откоси на стените. Язовирите около селата Черни връх, Ливада, Полски извор са с разрушени стени през 2014 г. в резултат на проливни дъждове. Важното е да се отбележи, че под тези язовири няма населени места и воден отток към тях не е причина за човешки жертви. Предприети от Министерството на икономиката действия: разпоредено е командироване на допълнителни служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в област Бургас и осигуряване на 24-часово дежурство на проблемните язовири. Екипите на Държавната агенция обхождат водоемите в региона още от миналата нощ. Сформиран е кризисен щаб в Държавна агенция „Метрологичен и технически надзор“. Язовир „Трояново“, за който по-рано се появиха информации в медиите, е изправен, като към този момент има и свободен дебит и обем. Към момента общият брой на язовирите, които имат скъсване или нарушение на язовирните стени на територията на област Бургас са седем. Това са каскадни язовири, като четири от тях са на територията на община Бургас, а три са в община Камено. Всички те са с под 50 хил. куб. м, с изключение на яз. „Чутората“, който е с обем от 100 хил. Нито един от тях не е включен в списъка на потенциално опасните язовири и не би следвало да създаде приливна вълна. На територията на община Камено преливат язовирите „Чанаджик“ 3 и 4, „Овощна градина“. Всички те са собственост на местната власт. Важно е да се отбележи, че под тези язовири няма населени места и водният отток от тях не е причина за човешките жертви. През нощта преливане е имало само на яз. „Чутората“. Първоначалната информация от там е, че водата от яз. „Чанаджик“ 3 и 4, се е вляла в яз. „Чутората“, това е каскада, около 02,00 ч. през нощта, който е бил с отворен изпускател, но приливната вълна е носела почва и растителност, която го е запушила. Това е довело до рязкото повишаване на нивото и преливане на язовирната стена. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е установила контакт с местните власти в Камено. По техни данни последните проверки от тези екипи на язовирите са от миналата седмица и и не са констатирали проблемите. Още един път казвам – проблемният язовир, от който е тръгнало преливане, е „Чутората“, собственост на едно юридическо лице „Дием“

процедура – заповядайте, господин Ибрямов. Господин Председател, колеги! Правя процедурно предложение точката, която започнахме да разглеждаме, а именно Законът за гражданската регистрация, да продължи след изслушването на министрите, затова предлагам удължаване на работното време на Народното събрание до приключване на разискванията и гласуването на точката. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Обратно становище? Няма. Гласуваме направеното предложение.

Благодаря Ви, господин Садъков. Процедура по прегласуване.

Националният институт по хидрология и метрология на БАН е издал предупреждение за втора степен, тоест оранжев код за значителни валежи в 16 области от Централна и Източна България за 24 октомври 2017 г. Там се казва, че се очакват валежи с количества от 35 до 50 литра на квадратен метър за 24 часа, като локално е възможно те да достигнат до 60 литра на квадратен метър. В останалите 12 области предупреждението е за жълт код за валежи с количество от 15 до 30 литра на квадратен метър, с локална възможност да се достигне до 40 литра за квадратен метър на денонощие. В източните райони е още по-малко – 15-20 литра, с литра, с предупреждение за силен вятър от 15 до 20 метра в секунда. Като цяло варирането, което отчитат за четирите района, които се гледат от четирите басейнови дирекции, колебанията в Дунавския район ще са минус 24 до плюс 18 см, Черноморския басейн - колебания от минус до плюс 2 см, Източнобеломорския регион – от минус 13 до плюс 14, и Западнобеломорския – от минус 6 до плюс 7 см. Конкретно в община Бургас Басейнова дирекция е направила поредица от проверки и предписания за почистване на корита на реки, конкретно: малката река, която се намира в землището на Равнец, община Бургас – срокът е 31

Няма да влизам в община Царево, която в момента не е в обхвата на интереса. Всъщност, ако трябва да бъдем конкретни за най-сериозните, извън жертвите, които има и което е изключително неприятно, използвам случая да изкажа съболезнования към близките им, може би най-сериозният проблем, който съществува в момента е с новото депо за твърди битови отпадъци в Бургас, което обслужва девет общини. В момента то не работи. Има частично компрометирана дренажна система. Не се наблюдава изтичане от тази дренажна система, но има сериозно свлачище, което трябва да бъде укрепено. укрепено. Тази сутрин и снощи бяхме с министър Нанков. Двамата бяхме снощи, той беше тази сутрин, в момента там отива заместник-министъра, в събота заминавам и за да видим необходимите действия, които трябва да бъдат предприети. С кмета сме в постоянна връзка – господин Николов, с оглед на това да решим проблема за отварянето на временни площадки за съхраняване на отпадъците в различните райони, така че да има къде да се извозват до момента, до който депото ще започне да работи отново, и те ще бъдат трайно депонирани там, но при всички положения тепърва трябва да бъде оценено времето, в което ще може да започне депото да работи отново. Другият проблем, който в момента бързо се разрешава, е с пречиствателната станция в Езерово, която беше наводнена. В момента тя вече е в процедура на отстраняване и предполагам, че в рамките на днешния или следващите един-два дни ще възстанови работата си. Там при всички положения щетите са по-малки.

вътрешните работи, на жандармерията са ангажирани в случая. Има пожарни автомобили, тежка техника, автомобили амфибия, водолази включително. За щастие не се наложи да бъдат използвани – говоря за водолазите. Също са мобилизирани групи от цивилни структури, които в такъв случай се налага, те се отзовават и помагат на силите на МВР. На 23-ти, понеделник, са пуснати писма до областната управа до кметовете с код оранжев – 50-60 литра. Тук вече стана дума точно какви са литрите на квадратен метър, прогнозите. Пуснати са такива писма с предупреждение. Разбира се, не сме уцелили прогнозата. Очевидно се е получило нещо повече – до 200 литра на квадратен метър дъждове. Облетяно е веднага, часове само след това, с вертолет, излетял от Безмер с главен комисар Николов, да се види състоянието най вече на стените на язовирите, пътищата и ако има пострадали хора. Трябва да спомена, защото имаше много спекулации. Мина през мен докладна записка – на 23 ноември е обявено свикване на Съвета за намаляване риска от бедствия, на който съм председател, с две точки: приемане на стратегия за близките 10 години – какво се прави в тази посока и указания до областните общини – планиране, готовност и възстановяване предвид климатичните промени у нас и в света. Такова нещо е предвидено, преди да се случи това събитие. Министерството на вътрешните работи, полиция, жандармерия и в момента, и докогато трябва, са по пътищата и в районите на бедстващите села в общината. Личното ми участие – имах задача от премиера да съгласувам действията на

за да помогнем. Вчера бяхме там с трима от министрите, както знаете. Към нас се присъедини късно вечерта и вицепремиерът Симеонов. Основно Министерството на регионалното развитие докладваха и се вглеждахме заедно с колегата какво се случва по пътищата. Минахме и през свлачищата, които не бяха толкова големи, но беше почистено. Говоря за магистралата. След това видяхме всички пътища на около поне три или четири села, които минахме и проверихме. Много важно беше присъствието и на колегата Димов. Той каза сигурно, но за мен беше важно като ръководител на тези колеги, съгласувайки действията им, да видим дали няма някаква опасност от екологична гледна точка, тъй като знаехме за това депо и за пречиствателната станция. А извън това може да има животни, които да са завлечени от водата и да не се получат след това заразни болести и някакви други неща. Това беше много важно, затова и той присъстваше с нас. Пътната обстановка, само да кажа нещо, което току-що ми предаде министър Нанков. Отваря се до края на деня – за тези, които ни слушат в момента, пътят Бургас – Средец. Мостовете на селата Черни връх и Горно Езерово продължават да се ремонтират, продължава се работата по тях. Включително и жандармерия на едното място, на другото място полиция – те се сменят, разбира се, помагат на гражданите да не се случи някой да падне в тези ями с вода около пътищата или заради отнетата част от настилка някой с автомобил да не пострада. За щастие, досега, благодарение на действията на Министерството общинските власти, няма жертви по време на събитието, дадени допълнително извън тези, за които стана дума: две лица, удавени от село Ливада и село Полски Тръмбеш, едно лице с инфаркт от село Равнец. Едно лице – жената, знаете, че я издирваме от село Черни връх, и съпругът ѝ, който е с инфаркт и е в кома.

Областният управител господин Чолаков днес ще внесе сигнал в прокуратурата за изясняване на причините за бедствието. Искам да Ви докладвам съвсем накратко, че може би най вероятната причина – и не само според това, което видяхме с колегите министри, а и това, което ни казаха гражданите – са тези дъждове, непознати от години в района. Примери – там, където бяхме в село Черни връх, които го познават, и вицепремиерът Валери Симеонов, който беше там, и той се чудеше, това е село, което е на височина, няма язовири наблизо. Димитър Джамбазов, спомням си името, и другият се казваше Стойчо – жители, които ни обясняваха, че язовири няма наблизо, има някакъв канал просто се чудят как е станало така, че са отнесени някои от къщите. Същият случай е и с Брегово – няма язовири, в централната част на това село има половин метър кал и тиня и така нататък. Вие тук чухте изложенията на министъра на икономиката. Той е казал всъщност какви са контролните функции на на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Там всъщност са правени предписания. Дали са изпълнени, всичко това ще бъде изяснено от

„Пожарна безопасност и защита на населението“, и в момента, и докогато трябва – и утре, и другиден. Но да не се притесняват и нощно време – това го обявихме и там, като бяхме вчера, от някакви мародерства или нещо друго, което може да се случи. Присъствие на полиция, включително на жандармерия

Продължаваме с докладите по Законопроекта, който разглеждахме, за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители на 6 юли 2017 г. Доклад на Комисията

„ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 6 юли 2017 г. На редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация,

От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител господин Танер Али. Със Законопроекта се предлага при издаването на преписи и удостоверения от актовете за гражданско състояние да бъде въведена забрана да се изискват лични данни, които са се намирали в системата на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението – ЕСГРАОН, но са били заличени. Въвежда се и задължение Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството – ГД ГРАО към МРРБ, служебно да извърши промени в данните, съдържащи се в ЕСГРАОН, отнасящи се до заличаване, съответно възстановяване на имената на българските граждани, на които същите са били принудително променени през така наречения „възродителен процес“.

на действащия закон съдържа изрична забрана гражданите да предоставят лични данни при издаване на удостоверения и преписи въз основа на регистрите на актовете за гражданското състояние. Освен това ЕСГРАОН осигурява съхраняване и поддържане на променени данни в гражданската регистрация и поради това е обективно невъзможно същите да бъдат служебно заличени. Действащата уредба е съобразена с правната характеристика на името като лично, неимуществено, субективно право. Закона за гражданската регистрация последователно е прокаран принципът за доброволност и свободно изразена воля на лицата, като възстановяване и промяна са възможни само ако същите желаят такава. Предвидена е и процедура за възстановяване на принудително променени имена по инициатива на засегнатите лица, както и възможност за възстановяване на имената и на починали лица, без ограничение във времето. Обърнато бе внимание и на обстоятелството, че регистрите на актовете за гражданско състояние се съхраняват и поддържат от общинските администрации. Вписвания в тях могат да се правят само от длъжностните лица по гражданско състояние в общините и кметствата и Главна дирекция ГРАО не би могла да извърши служебно заличаване или възстановяване. Служебното заличаване на принудително наложените имена на българските граждани, които са възстановили предишните си имена по реда на закона, сериозно би затруднило и възпрепятствало работата на структури на МВР. За МВР е от изключителна важност да има пълен обем от информация по отношение на лицата. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Стоян Мирчев, Павел Шопов, Чавдар Велинов, Николай Тишев и Валентина Найденова. Същите се обединиха около тезата, че не следва да се навлиза в родовата памет, която е основа на националната памет. В случай че се избере по законодателен път служебно да се възстановяват имената, следва да се преразгледа и преименуването на българите още от годините на Османската империя. Всички членове на Комисията се обединиха около идеята, че приемането на Законопроекта би предизвикало правни и административно-технически проблеми. След проведените разисквания Комисията по вероизповеданията и правата на човека без гласове „за”, 12 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен

гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители, на 26 юли 2017 г.“ На редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-38, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 6 юли 2017 г. На заседанието присъстваха – от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: госпожа Нина Симеонова – началник-отдел в дирекция ГРАО; от Министерството на вътрешните работи: госпожа Ирена Дамянова – началник-отдел „Нормотворческа дейност и право на ЕС“ в дирекция „Правно-нормативна дейност“, от Министерството на правосъдието: госпожа Диана Боева – главен експерт в дирекция „Съвет по законодателството“, и представители на неправителствени организации. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Павел Шопов. Със Законопроекта се прецизират разпоредбите на Закона относно вписването на бащино име в акта за раждане на българските деца, родени извън страната. След 2010 г., без да е променена нормативната уредба, е наложена практика, според която се отказва вписване на бащино име в българския акт за раждане съобразно българската именна система, ако такова не е посочено в чуждестранния акт за раждане. В именните системи на редица държави в света бащино име не съществува. В резултат на това български деца, родени в чужбина, се записват само с две имена в Регистъра на населението, като се записват натурализираните чужденци. Родителите на тези деца са принудени да водят дела, за да променят имената им по съдебен ред. С предлаганите промени се дава възможност на родителите на дете, родено извън страната, да поискат вписване на бащиното му име в процеса на издаване на българския акт за раждане, ако то не се съдържа в чуждестранния документ. Предвижда се също и при съставяни актове, български граждани, граждани, родени извън територията на Република България, да може да поискат по административен ред бащиното му име да бъде вписано в акта за раждане. Когато лицето е непълнолетно, вписването ще се извършва с писмено заявление на родителите му. В Комисията са постъпили становища от Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, омбудсмана на Република България и от Комисията за защита от дискриминация. Представителите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието представиха своите становища и изразиха подкрепата си за предложения Законопроект. Представителят на Министерството на регионалното развитие и благоустройство изрази опасение, че с добавянето на бащиното име в българския акт за раждане, когато такова липсва в чуждестранния, ще се създадат два официални документи с еднаква доказателствена сила, но по отношение на името. Това би довело до двойна самоличност на лицето в двете държави и може би до затруднения за гражданите, но при наличие на обществена необходимост от регулиране на отношенията няма пречка Законопроектът да бъде приет. становището на омбудсмана на Република България се подчертава необходимостта от ускоряване и облекчаване на процеса по добавяне на бащиното име в издавания български акт за раждане на деца, родени в българско семейство, но извън пределите на родината си. становището на Комисията за защита от дискриминация се посочва, че предложените текстове са в духа и целите на Закона за защита от дискриминация, националното и европейското антидискриминационно законодателство, а именно: изравняване на възможностите на деца, родени в Република България, с тези на родените извън нейните предели. последвалата дискусия народните представители изразиха подкрепата си за предложения Законопроект. Беше изтъкнато, че Законопроектът е свързан със спазването на българските традиции, а именно – наличието на бащино име в изписването на имената. След проведените разисквания Комисията по вероизповедания и правата на човека единодушно с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители, на 26 юли 2017 г.“

най-сърдечно Ви поздравявам със светлия празник Димитровден и Ви честитя именния ден – да бъдете жив и здрав и войн като Свети Димитър – човек, който не се е поколебал да жертва живота си, но да не преследва хора по етнически, расов и религиозен признак!

обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26 юли 2017г. Комисията по политиките за българите в чужбина на свое редовно заседание, проведено на 27 септември 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26 юли 2017г. От името на вносителите, Законопроектът бе представен от народния представител Борис Вангелов. Той предвижда прецизиране на разпоредбите в Закона за гражданската регистрация относно вписването на бащиното име в акта за раждане на българските деца, родени извън страната. След 2010 г. при непроменена правна рамка е наложена административна практика, според която се отказва вписване на бащино име в българския акт за раждане съобразно българската именна система на децата, родени извън страната, ако такова не е изрично посочено в чуждестранния акт за раждане. Такова име обаче не се предвижда да съществува в именните системи на повечето държави в света. В резултат на тази практика български деца, родени от български граждани, се записват в регистъра на населеното място с две имена, както се записват натурализираните чужденци. Родителите на тези деца са принудени да защитават правата си по съдебен ред чрез съдебна процедура за промяна на име чрез добавяне на бащино име, а това е свързано с разходи на време, средства и усилия, в това число и ангажиране на адвокат. През последните години са водени десетки дела пред районни съдилища по добавяне на бащино име във вече издадени актове за раждане с две имена. Не са редки и случаите на деца от едни и същи родители, по-голямото родено преди 2010 г. и с добавено бащино име в акта за раждане при съставянето му, а другото родено по-късно да е вписано в регистъра на населението без бащино име поради отказ. С предлаганите изменения на Закона за гражданската регистрация се дава възможност в процеса на издаване на българския акт за раждане, както на родителите на дете, родено извън страната, да поискат вписване на бащино име в процеса на издаване на български акт за раждане, когато такова не се съдържа в чуждестранния документ и когато родителите са заявили желание за това. По Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация са постъпили становища от Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Държавната агенция „Национална сигурност“, както и от омбудсмана на Република В хода на дебата отношение взе главният директор на дирекция ГРАО господин Иван Гетов и народните представители Юлиан Ангелов и Мануил Манев. Господин Гетов изрази своите опасения, че предлаганата промяна може да доведе до злоупотреби, които касаят опасността от създаване на двойна самоличност. Той изрази мнение, че промяната на името води до неприятен факт, който включва издаването на два документа с различно съдържание от различни държави, които имат доказателствена сила по отношение на името. заключение той обобщи, че предложените промени няма да затруднят и да натоварят допълнително служителите и структурите на ГРАО. В защита на Законопроекта от страна на вносителите отношение взе народният представител Юлиан Ангелов, който призова да спазваме българската именна българската именна традиция и добави, че с предлаганите изменения се дава възможност при желание на родителите на дете, родено извън страната, да бъде вписано бащино име в процеса на издаване на българския акт за раждане. Народният представител Мануил Манев изрази своето мнение, че с предлаганите промени в Закона за гражданската регистрация се решава поредната несправедливост в работата по издаване на български документи. В изказването си той подчерта, че има положителни становища от всички институции, участващи в този процес, и обърна внимание, че Законопроектът е подчинен на юридическата логика за „изричното желание“ на родителите и призова членовете на Комисията по политиките за българите в чужбина да го подкрепят. В заключение председателят на комисията Андон Дончев въз основа на получените от институциите становища и проведения конструктивен диалог в хода на заседанието призова народните представители да подкрепят предложените промени. Въз основа на проведената дискусия и последвалото гласуване Комисията по политиките за българите в чужбина с 11 гласа „за“, без „против“ и 3 „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за гражданската регистрация, № 754-01-48, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 26 юли 2017 г.“ Благодаря Ви, уважаеми господин Дончев. Остават ни около 5 минути до края. Ако не възразявате, да оставим становищата на вносителите и разискванията за следващо заседание, за да не разкъсваме становище на вносител. Ако не възразяват вносителите, разбира се, тъй като не се прие предложението за удължаване. Съгласни ли сте? Добре. Съобщения за парламентарен контрол: Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на 3 въпроса от народните представители Кристиан Вигенин (2 въпроса) и Джема Грозданова. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на 11 въпроса от народните представители Севим Али; Любомир Бонев; Георги Йорданов и Манол Генов; Христо Проданов; Стефан Бурджев; Манол Генов (3 въпроса); Жельо Бойчев; Иван Ченчев; и Иван Валентинов Иванов. 3. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на 3 въпроса от народните представители Миглена Александрова; Теодора Халачева и Михаил Христов; и Георги Гьоков и на 1 питане от народните представители Георги Гьоков, Виолета Желева, Дора Янкова и Надя Клисурска. 4. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на 6 въпроса от народните представители Таня Петрова; Иван Валентинов Иванов; Донка Симеонова; Петър Витанов; и Миглена Александрова (2 въпроса).

министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос от народния представител Никола Динков; - министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на 1 питане от народните представители Иван Валентинов Иванов и Дора Янкова; министърът за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. Лиляна Павлова – на 1 въпрос от народния представител Джема Грозданова; - министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 1 въпрос от народния представител Антон Кутев; - министърът на околната среда и водите Нено Димов на 1 въпрос от народния представител Стефан Бурджев; и 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Николай Александров; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Николай Александров. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - 2 въпроса и 1 питане от народния представител Иво Христов към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева; и на 1 въпрос към министъра на културата Боил Банов; - 1 въпрос от народния представител Николай Тишев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков; - 1 въпрос от народния представител Тодор Байчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Поради изчерпване на времето, предвидено за днешния пленарен ден, закривам заседанието. Следващо заседание, утре от 9,00 ч.